4. На ред „Пенсии от Учителския пенсионен фонд“ числото „19 735,5“ става „17 668,1“.

на този кодекс към 30 юни 2022 г., на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г., се увеличава от 1 юли 2022 г. с 15 на сто.“

преди израза „сумата от 60 лв.“ се добавят думите „добавка от 120 лв., ако размерът на пенсията е по-малък от линията на бедност за 2022 г. или“

когато такава се изчислява, както и сумата от 120 лв., се изплащат отделно от пенсиите по ред и начин, определени с решение на Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.

на всеки пенсионер за месеците юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2022 г. се изплаща допълнителна сума в размер на 60 лв. (2) Допълнителната сума по ал. 1 се изплаща над ограничението по § 8, ал.

Благодаря, господин Каримански. Откривам дискусия по параграфи 9 – 12 включително. Има ли изказвания? Заповядайте.

господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Моето изказване ще бъде по § 12 – предложението, което парламентарната група на ГЕРБ-СДС сме внесли. По време на обсъждането на бюджета на държавното обществено осигуряване на първо четене в пленарната зала заявих, че с такова политическо решение за промяна на пенсионната система, което предлагате, излагате на риск бъдещото функциониране на пенсионната система. С предложението добавката от 60 лв., която пенсионерите получават до момента, да бъде включена в основния размер на пенсията правителството в оставка се опитва силово да наложи промяна в пенсионния модел. Казвам силово, защото това предложение не беше подложено на широка обществена дискусия, не беше предварително обсъдено с опозицията и тя не беше привлечена като която да може да разисква тези предложения. Разбира се, и в крайна сметка дори социалните партньори в лицето на работодателските организации, на организациите на работниците и служителите не подкрепиха това предложение, а когато става въпрос за начина, по който ще се разпределят парите за пенсии, трябва да има широк обществен консенсус. Пенсионната система в България е изградена на принципа на солидарността, тоест днешните работещи и осигуряващи се хора издържат с осигуровките си, които им се удържат от фонд „Пенсии“, днешните пенсионери и всъщност това политическо решение на правителството в оставка представлява един своеобразен сигнал, който Вие давате на днешните работещи хора, а именно да пренебрегнат своя осигурителен ангажимент, тоест да не се осигуряват на реален осигурителен доход, защото след години, когато дойде време да се пенсионират, така или иначе ще имат равен старт с онези граждани, които са работили по-малко като продължителност и са се осигурявали на по-нисък осигурителен доход и този сигнал ще им подейства демотивиращо. От друга страна, днешните пенсионери, които са се трудили и са внасяли осигуровки 35 или 40 години, ще получат наравно по 60 лв. с пенсионерите, които имат значително по-малък осигурителен принос както по отношение на осигурителния си стаж, така и по отношение на осигурителния доход. Когато говорим за повишаване на доходите на една от най-уязвимите групи в българското общество, а именно пенсионерите, трябва да правим разлика между пенсия и финансова сума за подпомагане. Финансовата сума за подпомагане има за цел в труден момент да подпомогне българските пенсионери или гражданите да покрият свои належащи нужди от храна или от лекарствени средства и по своето същество представлява социално подпомагане с еднократен или кратковременен характер, докато пенсията е периодично парично плащане по дългосрочно обществено осигуряване. Именно заради риска от замърсяване на пенсионната система чрез включване на добавката от 60 лв. към основния размер на пенсиите считаме, че такъв подход е грешен и ще доведе до изкривяване на пенсионноосигурителния модел и до нарушаване на основния принцип на солидарната пенсионна система, а именно пенсията да се определя според осигурителния принос на лицето. Именно и тази беше причината, поради която ние от парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлагаме добавката от 60 лв. да бъде изплащана както и досега – като допълнителна сума към пенсията на всеки пенсионер за периода от месец юли до края на годината – до 2022 г. По този начин пенсионерите ще запазят допълнителната подкрепа за доходите си в условия на повишаваща се инфлация, но същевременно няма да е налице замърсяване на дохода от пенсия с включване в него по изкуствен начин на плащания, които нямат нищо общо с осигурителния принос. Не на последно място, от позицията на публичните финанси не се създават допълнителни рискове пред устойчивостта на пенсионната система с трайно включване в разходите за пенсии на плащания, които би следвало да имат временен характер. Уважаеми управляващи в оставка, уверявам Ви, че подценявате професионализма на служителите и социалните работници в системата на Агенцията за социално подпомагане, защото в условия на пандемия през 2021 г., по време на правителството на ГЕРБ със социален министър Деница Сачева, беше прието Постановление на Министерския съвет, съгласно което в чл. 64 беше разписан ангажимент, през системата на социалното осигуряване да се превежда добавка от 120 лв. на всички пенсионери, които тогава получаваха пенсии от от 300 лв. до 369 лв. Това означава, че системата работи. Има пробиране на модел на изплащане на компенсации за подкрепа на пенсионери през системата за социално подпомагане и нямате оправдание за липса на време или човешки ресурси, а Ви липсва политическа воля за реформа. Аз Ви моля, уважаеми колеги, да размислите още веднъж за това наше предложение, защото смятаме, че наистина е важно този модел, който се предлага чрез актуализацията на бюджета, да не бъде подкрепен от гледна точка на това, че наистина ще изкриви пенсионния модел и трябва да се погледне на тази реформа през призмата на всички български граждани – не само на днешните пенсионери, които получават пенсия, а и на бъдещите граждани, които ще трябва да

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Жекова, аз имам няколко въпроса, на които ще помоля да ми отговорите като дуплика. На първо място, ако смятате, че Агенцията за социално подпомагане има възможността да

пенсионната системата. С вкарването на 60-те лв., както казах, ние разработихме различни варианти. Този е вариантът, в който няма намаление на дохода, но все пак прекратяваме това ежегодно продължаване на добавките с Постановление на Министерския съвет. Така че включено веднъж в сумата на пенсията, това премахва политическото решение, с което всеки път трябва да се продължава. Наистина политическите партии не можаха да намерят желание в последните две години да го направят, тъй като, за да няма намаление на дохода, процентът, с който трябва да се увеличат поравно всички пенсии, е прекалено голям и не може да се позволи от бюджета. Вторият ми въпрос е: адресирате ни, че в § 11 предлагате от 1 октомври 2022 г. да отпадне преизчислението на пенсиите, което ние предлагаме. Моля, коментирайте защо не искате да се случи това преизчисление каква е Вашата визия, като не го предлагате? Ние многократно обяснихме, че това е една от най-важните ключови промени, които настъпват в момента с предложението на Министерския съвет, тъй като изчиства разликата между старите и новите пенсии. Какво предложение имате за намаляване на тази разлика? Благодаря. Благодаря, господин Арабаджиев. Има ли други реплики? Не виждам. Заповядайте, за дуплика, госпожо Жекова. Благодаря, господин Председател. Благодаря Ви за репликата, господин Арабаджиев. По отношение на добавките, които са се изплащали по линията на социално подпомагане през Агенцията за социално подпомагане.

които се изплащат именно заради кризите, които настъпват, да продължите да ги плащате по този начин, за да не се получава изкривяване в пенсионния модел. Много е важно гражданите да не остават с впечатление, че има несправедливост спрямо тях, защото в момента се получава точно това – граждани, които имат висок осигурителен принос с по 35 – 40 години ще получават 60 лв. към пенсията си, на всичко отгоре 60 лв. ще получават и тези пенсионери, които ще бъдат с новоотпуснати пенсии, считано от 1 юли. Тоест там също се минимизира осигурителният принос на всеки български гражданин. Вие в момента им казвате, че тези, които ще предстои да се пенсионират от 1 юли, ще стартират с 60 лв. пенсия наравно с тези, които имат минимален осигурителен принос в пенсионната система, което е твърде несправедливо. На всичко отгоре, когато вземате такива важни политически решения, които касаят всички български граждани, е важно да подложите на широка обществена дискусия тези Ваши решения. Всичките тези варианти, които казвате – 15, 20, 30 и не знам колко варианта за пенсии, трябваше да ги сложите на масата да поканите социалните партньори, да поканите всички парламентарно, а дори и непарламентарно представени партии да се разгледат тези варианти и да се обсъдят, защото те касаят всички български граждани. Мисля, че е много важно, когато искаме да променяме една толкова сериозна система, да има обществен и политически консенсус по този въпрос, за да могат в крайна сметка всички граждани да усещат, че ние политиците вземаме правилните решения и постъпваме справедливо спрямо доходите на всички, които предстои да се пенсионират или които получават пенсия. Благодаря.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

Моето предложение е по Заключителните разпоредби на Законопроекта за изменение на държавното обществено осигуряване. Това, което ние предлагаме Заключителните разпоредби, е числото 10 – увеличението на пенсиите с 10%, да се замени с 14%. И в този момент не ми е ясно откъде са измислени тези 10%. Защо са 10, а не са 8, защо не са 12? Министърът трудно ще отговори на този въпрос, господин Каримански, защото на него от Министерството на финансите му е възложено – по-лесно да се изчислява. По този начин – с 10% увеличение, всеки може да направи сметката, която е необходима. Тук има едно важно нещо трябва да уточним кои са пенсиите под линията на бедност, защото министър-председателят и министърът на финансите говорят за пенсии, а пенсиите са най различни видове. Аз мога сега да Ви изброя поне 500 – 600 хиляди пенсии, които са под линията на бедност. Ако говорим за пенсии за осигурителен стаж и възраст – трудови пенсии за осигурителен стаж и възраст, това е съвсем друга тема. Дори не е за прослужено време, а това са трудови пенсии за осигурителен стаж и възраст и тогава с тези мерки действително броят на тези, които ще бъдат под линията на бедност, ще бъде значително намален. Това, което предлагаме в момента, уважаеми колеги. Ние предлагаме на пенсиите, които са под линията на бедност, допълнителната сума до края на годината да бъде 120 лв. на месец. Защо сме избрали това число 120? Много просто. Първо, защото в края на миналата година, в рамките на трите месеца, българските пенсионери получиха по 120 лв. Всеки месец българските пенсионери получаваха допълнителна сума от 120 лв. Тогава беше ковид добавка, а сега е кръстена по друг начин – антиинфлационна. Аз твърдя, че инфлацията отдавна е изяла тези предложения, които правим в момента. Инфлацията отдавна не покрива всички тези предложения, които се правят в момента. Следващото нещо, което искам да кажа, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги от „БСП за България“, Вие многократно през годините сте заявявали, че държите пенсиите да бъдат преизчислени. Аз бих подкрепил едно такова предложение, ако пенсиите се преизчислят с актуален осигурителен доход, примерно за 2021 г. Какво предлагате в момента? В момента предлагате така нареченото модифицирано швейцарско правило. Какво означава това модифицирано швейцарско правило? Няма такъв термин – този термин е измислен. Сега е измислен. Или е швейцарско правило, или е златно швейцарско правило. Няма други терминологии. Можем това швейцарско правило да го кръстим с най-различни епитети, но от справедливостта в пенсионната система няма как да бъде възстановена. Защо? Защото по начина, по който Вие предлагате, от 2 милиона 37 хиляди пенсионери само 718 хиляди ще се възползват от това модифицирано швейцарско правило. Какво ще кажем на другите: Вие сте достигнали тези суми и за Вас нито една стотинка увеличение. (Реплики.) Не е популизъм това, господин Димитров. поглеждате ме с надежда

Затова искам да припомня нещо друго, което е много важно. Уважаеми колеги, тези, на които Вие искате да повишите по модифицираното швейцарско правило размера на пенсията, в момента, в който са се пенсионирали, оттам нататък нямат никакво участие в ръста на осигурителния доход. Ама никакво участие! Тъй като ти като, ако не работиш, не внасяш осигурителни вноски и нямаш участие в ръста, тогава каква е претенцията ти да се умножи твоят размер по този коефициент, за който говорим? Никаква. Така че ако искате да говорим за справедливост, нека да направим така, че на всички пенсионери пенсиите им да бъдат преизчислени с актуален осигурителен доход. по някакъв начин залъгваме избирателите на „БСП за България“, че преизчисляваме всички пенсии. Не ги преизчисляваме, а отново създаваме неравнопоставеност между отделните групи осигурени лица. Благодаря, господин Адемов. Първа реплика – господин Свиленски, после – господин Карадайъ. Други председатели на групи не виждам. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Адемов, аз слушах внимателно Вашето изказване и няма как да оспоря експертизата и опита Ви в сферата.

даден доход първо беше 2017 г., 2018 г., а сега и 2020 г. – Вие винаги сте казвали, че трябва да се сменят коефициентите 1,25, 1,30 – тежестта на трудовия стаж, че това било по-справедливо.

Сега това, което правим в момента, не изключва възможността от 2023 г. да ги преизчислим и аз се радвам, че вече имаме и Вашата подкрепа. Нека, когато в бюджет 2023 г. гледаме пенсиите, да ги преизчислим към 2022 г. защото те ще бъдат актуални, но да се разберем отсега, че имаме подкрепа и от Вас с двете ръце, а не тогава да измислите някакъв друг критерий – още по-справедлив. Нека българските пенсионери да имат предизвестеност – сега вдигаме с 10% плюс 60 лв., от 1 октомври 2022 г. преизчисляваме по това модифицирано правило, въпреки че няма да засегне всички, а ще касае 700 хиляди българи, и от 1 януари да направим и другото преизчисляване. Тогава ще изпълним „Визия за България“ на 100% – хем актуализирана, хем преизчислена, хем ще е приложено и Швейцарското правило и мисля, че ще получим подкрепата на българските пенсионери. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, господин Свиленски. Втора реплика – господин Карадайъ.

Благодаря Ви, господин Председател! Уважаеми господин Адемов, към Вашето изказване имам няколко въпроса, които бих искал да разбера много точно, защото и господин Свиленски – от това, което отправи като реплика към Вашето изказване мисля, че не стана много ясно.

Но предложението, което направи „Движение за права и свободи“, беше 14% и минималните пенсии трябваше да бъдат 481,80 лв. Тоест 482 лв., на което господин Свиленски гласува против. Другото, което също на мен, господин Адемов, искам да ми стане ясно. Има едно предложение на „Движение за права и свободи“ за края на 2021 г., към пенсиите да има добавка от по 120 лв. – за пенсионерите. Тогава Народното събрание прие това предложение и пенсионерите получиха по 120 лв. добавка към пенсиите. Имаше гласове в залата, че това е невъзможно, но се видя, че е възможно, защото бяха направени съответните изчисления. Сега в момента от ДПС имат същото предложение за по 120 лв. добавка към онази минимална пенсия, която не стана 482 лв., както предложи ДПС, защото господин Свиленски не подкрепи предложението на ДПС, а стана 467 лв. Моят въпрос към Вас е: какво е отношението на вицепремиера Асен Василев към най-бедните

Благодаря, господин Председател. Само ще започна с това, че предложението на колегите от ДПС е 392,57 лв. да стане 481 лв. и колко беше, нали така? Това е доста повече от 14%. Само казвам,

От 390 на 481. Вашето предложение е числото 392,57 лв. да се замени с числото 481 цяло и нещо. Това е увеличение повече от 14%. Но въпросите ми към господин Адемов са два. Първият въпрос, Вашето предложение включва 120 лв. добавка за тези пенсионери, чиято пенсия е под линията на бедност. Линията

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател! Благодаря за репликите, уважаеми колеги! Отзад напред, за да не забравя сметката. Господин Ганев, слушайте.

На следващо място. По отношение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и линията на бедност – 413 лв. Всички пенсии, които са под 413 лв., ние предлагаме да бъдат увеличени с добавка до края на годината, до края на тази година със 120 лв. Никога не сме казвали, че след Нова година ще я има или няма да я има. Ние смятаме, че отиващото си управляващо мнозинство няма легитимността да предлага такъв тип решения. Това са сериозни решения и Вие сте доказали, че не можете да се справите със сериозните предизвикателства. По отношение на това дали тази добавка от 120 лв. е приемлива, или не е приемлива. Много е интересно това, което се случи преди Нова година. Тогава министърът на финансите – служебен министър тогава, подкрепи тези 120 лв. Сега, вместо отново да подкрепи същата сума, праща бедните, да кажа ли къде? (Реплики Няма да го кажа, защото съм малко по-възпитан от министъра на финансите. Така че нека да бъдем внимателни, когато говорим от тази трибуна и когато изговаряме глупости, да не се срамуваме след това от тях. Господин Свиленски, ние ще подкрепим дори и това предложение, което връща някаква справедливост, част от справедливостта. Но аз казвам: Вие обещавате през годините преизчисляване на пенсиите. Преизчисляването е инструмент с актуален осигурителен доход.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа колеги! Уважаеми господин Карадайъ, лично обяснение на Вашето изказване. Понеже казахте за какво е гласувал Георги Свиленски, но не само Георги Свиленски, а и мнозинството. И ние не гласувахме минималната заплата да е 480 лв., защото това, което предлага ДПС, нека да е ясно, господин Адемов го обясни. Сега ще го кажа и аз, за да могат и зрителите да го разберат, за да не останат заблудени, защото Вие много добре знаете какво се случва, но го обяснявате по сложен начин. В момента 370 лв. е минималната пенсия. Вие предлагате 14%, стават 421 лв. и дотук спира

до края на годината. Това, което предлага правителството и мнозинството, е минимална пенсия да е 467 лв. и след края на годината поне. До края и след края на 2022 г. и 2023 г. тя да расте, а не да се връща. Така че трябва да е ясно какво точно предлагате. Аз разбирам, че искате така да го представите, но не го правите така. Ето го министъра зад мен.

а не това, което Вие предлагате – 421 лв. минимална пенсия.

Да, но не е гласувал против мисля. Вие казахте, че е гласувал против. Моля Ви се, чакайте сега. Не Ви давам думата, господин Карадайъ. Ако искате, вземете изказване.

все пак отговорността остава във Вас. И затова аз поисках думата по начина на водене, защото, когато някой застане на трибуната да лъже,

В Доклада на Комисията за второ четене онова, което беше и в моята реплика, и в изказването на господин Адемов, и тук, както виждам и предложението на „Движение

че господин Адемов или господин Карадайъ са лъгали и говори някакви числа като в бинго зала. Да чете Доклада на Комисията! Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Карадайъ. Има ли реплики към тези уточнения? Заповядайте, госпожо Димитрова.

уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Карадайъ, вземам реплика, макар че и преди взех реплика, наистина трябва да бъдем коректни, когато правим изказвания от тази трибуна. Да, наистина в предложението е записано 481,80 лв., но става

лв. плюс 60 лв. добавка до края на годината – 481 лв. Но това не е размер на минимална пенсия. Това е пенсия, която е с добавка. Другото, което искам да кажа. Преди малко ме репликирахте, че в момента правим актуализация до края на годината на бюджета. Но в крайна сметка предложението, което е направено от Министерския съвет и от вносителя, пак повтарям, става въпрос за преизчисляване на пенсиите или актуализиране, както искате така го наричайте, от 1 октомври – за всички пенсии. Това е по повод този размер. И няколко думи искам да кажа по отношение прага на бедност, за който говорите. Вашето предложение, че всички, които получават пенсия, която е под прага на бедност – 413 лв., примерно, ако получават пенсия 410 лв. до края на годината да имат право да получат добавка от 120 лв. А тези, които получават пенсия над прага на бедност, примерно 415 лв., да получават 60 лв. Нима е справедливо това

Благодаря Ви. Господин Председател, радвам се, че имаше реплика на процедурата по начина на водене. Радвам се, че имаше процедура за лично обяснение на моята реплика, за да вляза и аз в този дебат и с госпожа Димитрова веднъж завинаги да сме наясно, че ние няма да се разберем. Няма да се разберем поради една проста причина – досегашната сума на минималната пенсия, ако е 370 лв., с 10% увеличение на минималната пенсия, което е плюс 37 лв., става 407 лв. Оттам нататък има добавка 60 лв., за което господин Свиленски гласува, за да стане 467 лв. числото и аз мисля, че не съм излъгал и е правилно. Господин Свиленски за това гласува. Но не гласува за 481,80 лв., което се получава по следния начин: 370 лв. минимална пенсия плюс 14% увеличение, плюс 60 лв. добавка,

да не ни призовавате да Ви вярваме на Вашите внушения, а не на собствените очи. Така пише в Доклада. Ако имате претенции към Доклада, това, което ние виждаме и е вярно там, обърнете се към Комисията, към председателя на Комисията, който е писал Доклада. Но да излизате и Свиленски, и Вие, които не подкрепихте да се увеличи минималната пенсия на 481,80 лв. и да ни обяснявате от тази трибуна, че не трябва да вярваме на очите си и това, което виждаме в Доклада, а трябва да вярваме на Вашите внушения, мисля, че не е коректно. И по този начин няма как да се разберем. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Карадайъ. Господин Ганев има думата, след това господин Арабаджиев. Благодаря, господин Председател. Взимам думата за изказване, защото сигурно сте прав в обвинението, че не мога да смятам и лошо си уча студентите – не дава повод за лично обяснение. Има една голяма разлика

той не определя размера на минималната пенсия плюс добавки, той определя само размера на минималната пенсия. Каквото има – добавки, се добавя отгоре върху това. А предложението на колегите от ДПС е размерът на минималната пенсия от 1 юли 2022 г. в чл. 10 да се запише от 392,57 на 481,80, върху което ще има добавки.

първо, не получих отговор на въпроса какво става с пенсионер, който получава 414 лв. в момента. Отговор на този въпрос не получих. На него му казваме или на нея: имал си бол пари, осигурявал си се – 414 лв. На тези с 412 казваме: нямал си бол пари, тук едни 120 отгоре 120 отгоре – това разбирам. Значи хора, които са се осигурявали по-малко и съответно на това получават по-ниски пенсии, изведнъж получават 120 лв. бонус, а хора които са се осигурявали повече и съответно имат малко по-високи пенсии – с два лева в моя пример, не получават бонус отгоре, само защото, видите ли, нещото, наречено линия на бедност... Не съм съгласен с този подход. Поне миналата година предложихте 120 за всички, поне този проблем нямахме. Второ, благодаря за отговора на въпроса – 120 лв. само до Нова година, тоест на всички български пенсионери. А пък добавките от 60 лв. за всички пенсионери – 120-те само за тези под линия на бедност до Нова година. И значи ние казваме на тези хора следното: продължавате да зависите от нас. След три месеца пак от нас ще зависи дали ще продължите да получавате, или няма да продължите да получавате – остават парите в нашите ръце и Вашите доходи от нас народните представители. (Шум и реплики от ДПС.) Аз понеже категорично нямам никакво съмнение, че Вие колеги от ДПС ще продължите да сте тук, Вие казвате на избирателите: от нас зависи. От нас зависи! А пък аз искам ние да им кажем, че не зависи от нас и че всичко се изчислява по формули и по правила, и не си играем тук със съдбите на хората. Това бих искал да видя. Съответно бих искал да видя абсолютно.... (Шум и реплики.) И това, господин Адемов, е различно от промяна в Кодекса за социално осигуряване за това кой определя минималната пенсия. Това е много по-голямо от това. Но и да престане тук да се гледа бюджетът за държавното обществено осигуряване – никога. Това е, което искам. Това нещо изобщо да не влиза в Народното събрание, както

защото Вие нямаше да се объркате, ако четяхте Доклада на Комисията. Но когато слушате онова, което се опитва да внушава господин Ганев, няма как да не се объркате и ще се объркате, защото неговата цел е да обърка българските граждани и българските пенсионери.

но моделът, тъй като той говори за модели, моделът за 467 лв., който го подкрепихме заедно с господин Ганев – каква е разликата в модела? модела няма разлика, има разлика в параметрите. В единия вариант на същия модел е 10% увеличение на минималната пенсия, в другия вариант е 14% увеличение на минималната пенсия, но моделът е един и същ, само параметърът е различен. Доколкото за 120 лв. добавка към пенсиите на най-бедните ние нямаме отношението на заместник министър председателя Асен Василев като отношение към бедните...

Затова ние от „Движение за права и свободи“ в 2021 г., когато предлагахме по 120 лв. ковид мярка добавка към пенсиите, в тази зала хора като господин Ганев и други хора казваха: а, то това е проблем, невъзможно, трудно, и за съжаление, е до края на годината, както и в момента. Инфлационна мярка – говорят управляващите, говорят и от БСП какви социални мерки трябва да има. И ДПС предлага по 120 лв. мерки добавка към пенсията на бедните и господин Ганев излиза и казва: за съжаление е до края на годината. Но и на господин Ганев трябва да му припомним, че бюджетът

господин Председател. Колега Ганев, Вие споменахте, но не изяснихте нещо много важно с по-голям фокус, а то е следното: че увеличението със 120 лв. на най-ниските пенсии означава край на справедливостта на пенсионната система, тъй като минималната пенсия ще се изравни със средната пенсия и няма никакъв смисъл да влагаш повече в социалната система, защото ще получаваш същото. И второ, Вие не изяснихте… Няма да използвам никакви имена, защото тук се прави пропаганда преди изборите, но уважаеми колеги, да се замислим във всички партии имаме различни представители на българското общество, но ще се получи така, че от дадена партия, където поради правилните компромиси – те не са компромиси, а предимства, които бяха дадени в Закона, на хората от всички партии, които работеха в земеделието, те имаха по изключение по-ниски социални вноски, нали така? И сега някои хора искат от нас – всички ние,

Промяната): Уважаеми господин Председател! Господин Ганев, първо, искам да Ви поздравя за коректните сметки, които направихте, и да Ви благодаря, защото като Ваш студент

предлага включване на добавките в размера на пенсиите и трайно увеличение за в бъдеще, така че тези хора да не зависят от политическите решения на определени политически групи. И друго нещо, тези хора с най ниските пенсии са голяма част също и живущи в най-бедните райони на страната. Така че стъпка по стъпка отвоюваме тяхната независимост и ги

Благодаря, господин Председател. В дупликата си аз ще засегна въпроси, които продължават да ми убягват, а именно: какво става с този пенсионер, който получава в момента 414 лв. Хайде, този, който получава 412 лв., ще получава 532, нали, по Вашето предложение? Какво стана с тези 414 – това ми е въпросът? Второ, разбирам, че добавката се отнася не само до пенсиите за осигурителен стаж и възраст. Правилно ли разбирам че се отнася и до другите пенсии, някои от които могат да са значително по надолу. Това също го разбирам. Но продължавам да настоявам, че приемането на временни добавки… Да, аргументът– бюджетът е година за година, е аргумент, така е. Бюджетите са година за година! Но на мен ми е проблем бюджетите на тези хора да зависят от нас –това също е проблем. Съгласете се, проблем е! Чудя се как можем да излезем от този проблем? И отговорът ми е: да, бюджетът винаги е година за година, бюджетира се винаги за някакъв период от време, независимо за каква система и за каква единица говорим. Моята идея е да излезе това от ръцете на Народното събрание, да не бъде там просто. Другаде да се определя този бюджет година за година, и то, ако може, по формули, защото осигурителната система има съвсем ясни съотношения вътре. що се отнася до другите въпроси. Очевидно разбирам –единственият начин Вашите и моите изчисления да съвпаднат е ако и Вие инкорпорирате добавката в минималния размер на пенсията. Така де, но Вашето предложение беше преди да сме гласували каквото и да било. Защото чл. 10 определя минималния размер на пенсията, той не определя минималния размер на пенсията плюс добавката, той определя само минималния размер на пенсията. И ако ние тук приемем да има и добавки, те са отгоре върху това. Съответно... (Реплика Добавките са добавки към нещо и това нещо се определя в чл. 10. Няма как, ако не е добавено към нещото в чл. 10, да е добавка, с което съм съгласен. Вие също инкорпорирате 60-те лв. вътре в минималната пенсия. Добре, разбрах, убедихте ме. Благодаря за което и благодаря за разяснението. Но продължавам да не знам какво става с хората, които са на 414 лв. плюс. Ако отиде минималният размер на пенсията на 481,80 лв., то тогава не би трябвало да има нито един пенсионер пенсиониран за осигурителен стаж и възраст, който да е под линията на бедност. Тоест ние говорим само 120 лв. за някои други хора, чиито пенсии, както професор Гечев съвсем правилно отбеляза, не са формирани въз основа на техния осигурителен принос.

Само да Ви помоля, преди да Ви дам думата, господин Каримански, малко се отклоняваме вече, стана малко дебат на първо четене. Нека да се фокусираме върху параграфите, върху които трябва да гласуваме след малко. Заповядайте, господин Каримански.

Да дам по начина на водене първо, след това ще гласуваме и ще дам на господин Арабаджиев думата, защото той си поиска и аз го обявих още преди това.

господин Гечев, а след него и господин Ганев се опитаха тук да говорят, че с промените в Закона за пенсиите се грижим за точно конкретен електорат на определена партия. Те визираха ДПС, за което безкрайно им благодаря. И се обръщам към всички български пенсионери – да чуят много точно и правилно думите на господин Гечев и на господин Ганев, защото те би следвало според техните разбирания

Вие трябваше да им припомните, че гласовете на „Движение за права и свободи“ от последните избори са 341 хиляди, всички пенсии, ако не вземем предвид добавките към пенсиите, всички пенсионери, които са под прага на бедност, са 782 хиляди! (Ръкопляскания от ДПС.) И ние очакваме

господин Гечев и господин Ганев не разбират, че 120 лв. добавка към пенсиите е социална мярка

повече. Преди това обаче трябва да подложа на гласуване, господин Гечев, искането на господин Каримански да прекратим дебатите, като обявих вече, че ако ги прекратим, все пак ще дам възможност на господин Арабаджиев да се изкаже.

Гласували 200 народни представители: за 174, против 26, въздържали се няма. Предложението е прието. Давам думата сега на господин Арабаджиев, ако все още иска да се изкаже.

Аз ще се стремя експертно да се изкажа, както по принцип се стремя, и да Ви благодаря, че преди малко не позволихте да се злоупотреби с Правилника и дадохте изказване на господин Карадайъ, тъй като той няма право вече на отрицателно становище, след като гласуваме. Но

да се говори не за увеличаване на минималната пенсия, а да се гледа показателят средна пенсия, тъй като това е показател за размера на пенсията в една държава. Към юни месец размерът на средната пенсия е около 530 лв. С увеличенията от от 1 юли средната пенсия се очаква да нарасне до 666 лв. през юли месец, което е ръст с 23% спрямо юни, ако не гледаме добавките през юни месец. След октомври месец средната пенсия се очаква да достигне 718 лв., или общо към юни месец без добавка да бъде 32,9% нарастване трайно на пенсията. Не говорим за никакви добавки, които могат да отпаднат в някакъв момент. Това е трайно увеличение на пенсиите. пенсиите. Друго нещо, което се каза – само една трета от пенсионерите ще получат увеличение на 1 октомври. Това е така в зависимост от съответната характеристика на формулата на всеки един пенсионер. И тук искам да кажа за 1 октомври как точно ще бъде, тъй като доктор Адемов не е разбрал. Доктор Адемов, наистина използваме осигурителния доход от 2021 г. Ако погледнете, това увеличение всяка година, което ще се направи, взема 100% ръст от осигурителния доход спрямо предната година. И ако видите в Доклада, който е подаден на Надзорния съвет в НОИ, се вижда, че

Аз разбирам, че може би много от Вас не са пенсионери все още, но малко уважение към колегата! Какво е това сега? Наистина не се чува. Говорите си по двойки. Технологията и механизмът на увеличението от 1 октомври – това искам ясно да го кажа – е с осигурителен доход от 2021 г. Разликата е, че вземаме осигурителния стаж като години и индивидуалния коефициент към момента на преизчисленията от септември месец, но при тегло на коефициента за стаж към датата на отпускане. Коефициентът на стаж е коефициентът на заместване, който една пенсия осигурява спрямо осигурителния доход и приноса на лицето. Оттам идва разликата за някои пенсионери, че при последните увеличения, които направихме, за тях увеличението на индивидуалния коефициент е по-благоприятно от последните години спрямо ръста на осигурителния доход за 2021 г. и затова част от пенсионерите няма да получат това увеличение. Но ние таргетираме именно най-старите пенсии, които са пропуснали това увеличение през годините заради неправилно функциониращото швейцарско правило от 50% ръст на осигурителния доход спрямо миналата година. Така че това искам да кажа – използваме ръста на осигурителния доход и осигурителния доход от 2021 г. Средното увеличение на пенсиите на лицата – тези 717 хиляди, е 136 лв. За някои ще е няколко стотинки, но за други ще е няколкостотин лева. Това са суми, които в последните години те е трябвало да ги вземат всеки месец, но не са ги вземали. Ние поправяме тази несправедливост от 1 октомври нататък.

в контекста на това, което ние представихме като наша позиция – че предложението ни за 120 лв. е в контекста като продължение на ковид мярката като антикризисна мярка. Знаете ли от месец март насам в Гърция колко като подпомагане, като антикризисна мярка се дава на пенсионерите, освен че се подпомага заплащането на тока уязвимите семейства? Специално на пенсионерите всеки месец в Гърция – може да бъде проверено – се дават по 200 евро. В съседна Румъния по същия начин се подпомагат основно пенсионерите. Каква е Вашата визия в този аспект, след като ние сме съседни страни – тези страни поначало имат по-висок стандарт вече от нас, за съжаление? И вследствие на това, че нито Планът се задейства, нито оперативните програми, няма растеж, каквото и да говорим, който да бъде отразен и в социалния сектор, и за това, което днес обсъждаме. Така че имате ли ориентация какво става в съседните страни – нещо, което трябва да направим и тук за нашите пенсионери? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Чакъров. Друга реплика? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Арабаджиев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Чакъров, именно това искаме да предотвратим. Вие говорите за смесване на социално подпомагане с пенсионна система. Сега обсъждаме бюджета на държавното обществено осигуряване, а не на Агенцията за социално подпомагане. И не сме привърженици на тази добавка, защото това е социално подпомагане. Ако искате, направете предложение да бъдат допълнително подпомогнати пенсионерите след имуществен и подоходен критерий. И затова искрено се надявам Вашето предложение да не бъде подкрепено в залата

Господин Адемов може да критикува и министъра сега. отнасям се с уважение към всички колеги. Нека все пак да кажа – може би поради напрежението господин Карадайъ си позволи да определи неговата партия като фокус на изказване – не съм споменавал никаква партия. Искам да подчертая, че ние имаме хора с ниски доходи земеделци, във всички партии. В едни са повече, в други са по-малко. Това, което казах, е неоспоримо, то е факт, че за да направим пенсионната система европейска, тъй като в момента тя е крайно несправедлива, ужасно несправедлива, трябва да направим така, че хората, които са с по-висока квалификация, които имат по-голям принос към българската икономика, да си получават по-висока пенсия, както в целия свят. Каквото и да предлагаме, колеги, приближаването на минималната работна заплата до средната и обезличаването на пенсионната система не е стъпка в правилна посока. Трябва да се движим в европейската посока – на диференциация на пенсиите и на повишение на общото ниво на пенсиите, тъй като ние сме страната с най-нисък брутен вътрешен продукт на човек от населението и поради това все още с най-ниски пенсии. И е обща задача на всички нас да повишим нивата на пенсии – и минимална, и средна, и максимална, а не да приближаваме минимална и средна. Нищо повече. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Гечев. Министър Гьоков поиска кратко изказване. Колеги, моля Ви!

колегите от ГЕРБ и третото на колегите от „Движение за права и свободи“. Разрази се пак дискусия, която надали беше свързана с това, което се предлага в по-голямата по-голямата част от дискусията. Искам да благодаря на колегите от ГЕРБ-СДС групата, защото те си представиха аргументите и предложението коректно, без да се опитват да правят някаква пропаганда. Намирам тяхното предложение за за логично, експертно подготвено, просто с друг подход от това на Министерския съвет. За разлика от това, предложението на ДПС беше жива пропаганда. То е толкова объркано това предложение, че сега някой в тази зала разбра ли минималната пенсия колко се предлага да бъде?

Ако предложението е 421 лв., веднага казвам, че 467 лв. е предложението за минимална пенсия на Министерския съвет. Ако е 481,80 лв. предложението на ДПС за минимална пенсия, питам върху тези 481,80

което след известно време би отпаднало и остава пенсия 420 лв. Друг е въпросът – господин Ганев не го знам може ли да смята, ама е преподавател, сигурно смята повече от някой, който не е преподавател, аз не мога да смятам толкова бързо, затова съм си записал тук. Той питаше какво става с една пенсия от 414 лв. и една пенсия от 412 лв.? Аз обаче питам: ако една пенсия е изчислена на 472 лв., този човек, на когото е изчислена пенсията му според приноса му на 472 лв., ще взема точно толкова по тази методика, предложена от ДПС, колкото и ако е изчислена на 412 лв., тоест 532 лв. Може простичко дори, без да смяташ, да го Последното, което искам да спомена, за да сме кратки, справедливостта изисква да кажете всички след Вашето предложение какво се подобрява в пенсионната система? Например колко пенсионери остават под минималната пенсия? Колко над максималната пенсия? Колко е средната пенсия за страната? Такова предложение не чух от ДПС. Чух само размахване на едни 120 лв., които всъщност 120 лв. на тези 481 лв.

Това трябва да е ясно! Дотолкова до предложението на Министерския съвет колко пенсионери остават под минималната пенсия, аз го казах, мисля, че господин Арабаджиев го спомена, но ще го кажа да се знае, че след двете въздействия върху пенсионната система под повече от 200 хиляди пенсионери ще вземат реалната си пенсия, няма пенсията им да бъде вдигана изкуствено до минималната пенсия. Това е може би голяма част от справедливостта, която търсим в пенсиите. Колко ще останат над максималната пенсия? След двете въздействия от 1 юли и от 1 октомври ще останат под 1000 човека над максималната пенсия. Това също е справедливост в пенсионната система. Колко е средната пенсия? Средната пенсия ще стане 666 лв. след 1 юли и 718 лв. след 1 октомври. Ето тези цифри, ако се споменат след всички изказвания за предложенията на ДПС и на ГЕРБ, аз ще ги приема, и хората ще ги приемат също, и ще се ориентират кой за какво е гласувал и кой лекторат е подкрепял. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Тъкмо помислих, че ми се е изяснило и пак се обърках. Преминаваме към гласуване вече. Гласуваме първо неподкрепените предложения. После ще ми кажете как искате да гласуваме подкрепените.

неподкрепено от Комисията, както казах.

както казах. Гласували 223 народни представители: за 86, против 110, въздържали се 27. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители по § 11. Моля, режим на прегласуване.

представители. Гласували 215 народни представители: за 85, против 100, въздържали се 30. Предложението не е прието.

Гласували 212 народни представители: за 83, против 103, въздържали се 26. Предложението не е прието.

прегласуване. Гласували 223 народни представители: за 87, против 102, въздържали се 34. Предложението не е прието.

Моля, режим на гласуване

с разум, бедността и нищетата са срамни. Предизвикателствата пред бедността не са в преразпределението, което Вие страшно много обичате, а в създаването, където Ви няма никакви. Благодаря, господин Адемов. Буквално една благодарност от министъра иска да изрази към Вас – заповядайте, господин Гьоков.

времето на криза пенсиите си в увеличен размер. Искам да благодаря на колегите от Националния осигурителен институт, които са тук отзад и ще положат абсолютно всички усилия, за да могат да изчислят увеличения размер на пенсиите, за да могат да си ги получат хората в обичайното време. Всичко зависи оттук нататък от това в какви срокове ще бъде публикувано решението в „Държавен вестник“ и от техните усилия, но те ще направят всичко възможно това да се случи. Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, постъпил е Доклад от Комисията по бюджет и финанси. Господин Каримански, имате думата да ни запознаете с него.

г., № 47-202-01-32, внесен от Министерския съвет на 8 юни 2022 г. и приет на първо гласуване на 15 юни 2022 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за

ред 1.3 „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“ в колонка 3 числото се изменя от „177 429,5“ на „165 384,7“.“ Комисията не подкрепя предложението.

оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност, както и за поставяне на ваксини срещу COV1D-19 за здравноосигурени лица“ думите „и за поставяне на ваксини срещу COV1D-19 за здравноосигурени лица“ се заличават, а числото 120 000,0 се заменя със 106 000,0. 1.2. В т. 1.1.4.4. на ред „Дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето и на за здравето и на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а и 6 от Закона за здравето“ числото „37 170,6“ се заменя с числото „51 170,6.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, № 47-254-04-214: „Предлагаме от Резерва

„Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“ да се добави нова точка 1.3.1, както следва: в таблицата да се добави нов ред, като: като: в колона „№ по ред“ да се впише текстът: 1.3.1.; в колона „Показатели“ да се впише текстът: „в т.ч. за здравноосигурителни плащания за медицинско изделие „тотална зъбна протеза“; в колона „Сума да се впише текстът: „2 000,0“.“ Комисията не подкрепя предложението. Следващото предложение е подкрепено от Комисията и преминаваме към: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става Параграф единствен.

Следващото предложение е оттеглено, тоест предложение № 47-254-00 е оттеглено

И с това приключваме. Благодаря Ви, господин Каримански. Колеги, откривам дискусия по наименованието и Параграф единствен. Има ли желаещи за изказване? Заповядайте, господин Георгиев.

Господин Председател, благодаря Ви. Дами и господа народни представители, във връзка с нашето предложение, № 47-254-04-197, от Костадин Костадинов и група народни представители за промяна в § 1 в таблицата по чл. 1, ал. 2 „Разходи за персонал“ искам да помоля народните представители да гласуват в подкрепа на нашето предложение, защото смятаме, че персоналът на Здравноосигурителната каса има нужда от това увеличение. Имайки предвид инфлационните процеси в държавата, имайки предвид това, че от години не са получавали увеличение на работните заплати, имайки предвид също така, че тези хора от 1 юли ще администрират и помощните средства за хората с увреждания, имайки предвид също така, че тези хора стачкуваха наскоро и пожелаха да бъдат увеличени техните заплати, трябва да се вземат предвид всички тези неща. Надяваме Надяваме се нашето предложение да бъде подкрепено, надяваме се да не се разочароват отново хората в тази система, в която администрират над 6 милиарда бюджет, свързан със здравните осигуровки на хората. В тази връзка искам да направя редакционно предложение, една корекция да въведем: „в ред 1.1. „Разходи за персонал“ в колонка 3 числото се изменя от „60 223,7“

социална сигурност, както и за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за здравноосигурени лица, в колона 3 числото се изменя от 120 000,0 на 117 900,0“.“ Надявам се, че с тази редакционна поправка всички ние, народните представители, ще гласуваме за увеличение на възнагражденията на хората, работещи в Националната здравноосигурителна каса. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Колеги, има ли реплики към това изказване?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Касае се за една справедливост. Когато през месец февруари приемахме бюджета на Националната здравноосигурителна каса, ние поехме ангажимент към служителите да гласуваме актуализация на техните заплати при приемането на корекцията на бюджета през месец юни. Някак си нещата минаха под сурдинка и не стана ясно за какво се касае. Тези хора всъщност управляват 6 милиарда – касае се за 2240 човека. Предвижданото от нас увеличение и което колегите дадоха, е 10%. Това не може да покрие дори инфлационния процес, който е 12% досега. Още повече тези колеги – в момента пред тях има предизвикателство – че през тях минават и помощните средства, и необходимите за случая 200 човека са редуцирани до 100 човека, така че върху този екип ще легне и проблемът с помощните средства. Там има много сериозен дефицит на кадри. Някои от самите районни каси вече нямат нито един лекар, защото се получава много сериозна разлика в заплащането на лекарите в медицинската помощ и лекарите, които работят в НЗОК. Затова Ви призовавам да подкрепите предложението, което направихме. Още повече ние по никакъв начин не нарушаваме общата сума, която ще се разходи от НЗОК. Сумата, от която се изваждат 2 милиона, необходими за 10-процентното увеличение, са ваксините, които така или иначе Комисията непрекъснато гласува да ги бракуваме или по-точно не да ги бракуваме, а да ги изпращаме наляво-надясно по света и няма да се отрази върху общия бюджет на НЗОК. Във връзка с това, за да може и управителят да има юридическото право да направи това увеличение, Ви предлагам в Преходните и заключителните разпоредби да се създаде нова ал. 6 в § 15

в администрацията на НЗОК в рамките на разходите за персонал по бюджета на НЗОК за годината.“ Още веднъж смятам, че това е справедливо, защото тези хора в момента са с едни от най-ниските заплати и им го дължим – обещанието, което поехме към служителите от НЗОК, трябва

Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. На първо място ще поставя на гласуване предложенията, които не са подкрепени от Комисията. Господин

Господин Георгиев, Вашето предложение го приемаме като редакционно предложение на вече направеното предложение или отделно ново редакционно предложение, тъй като касае една част същия текст? (Уточнения между

Георгиев.) Господин Георгиев измени направеното предложение от господин Костадинов по начина, по който го изчете, имате и текстовете в Доклада. Така че няма да повтарям отново. Гласуваме предложението на народния представител Костадин Костадинов с редакцията, направена в залата от господин Георгиев, което е неподкрепено от Комисията по бюджет и финанси.

Има искане за прегласуване, колеги. Професор Михайлов иска да го мотивира. Заповядайте, Професоре, имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Това предложение

Ако така ще продължаваме оттук да изникват предложения по време на четенето на Законопроекта, то няма никакъв смисъл тогава. Ще ги пришиваме към предложенията на отделни народни представители и съвсем ще катастрофираме цялата интервенция. Аз си представям утре какво ще стане, защото знам вече колко са предложенията и какво е направено. Моля Ви се нека да бъдем по-сериозни, помолих за това нещо, разговарях с другия заместник-председател, той сподели нашето мнение, не е допустимо такова предложение, то променя изцяло цялостната характеристика на бюджета на НЗОК. Те са поискали, ако влезе в подробности, ама защо да занимаваме залата сега, това е принципен въпрос. Аз нямам нищо против, но трябваше да се направи по друг начин. Сега вече в залата това не е възможно.

днес внезапно в залата възниква и Ваше друго разбиране. Вие сте председател на Комисията и внезапно решавате, че имате друго разбиране. Това също не е коректно към Комисията, съжалявам. Благодаря, господин Председател.

Колеги, успяха ли всички да гласуват?

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Костадин Костадинов и група народни представители, което е с номер, завършващ на 209, което е неподкрепено от Комисията по бюджет и финанси.

Колеги, ще подложа на гласуване предложението на Костадин Костадинов и група народни представители, завършващо на 209, което е неподкрепено от Комисията по бюджет и финанси. Гласували

Прегласуване, колеги! Моля, режим на гласуване.

следващото редовно заседание на Народното събрание ще се проведе утре, 29 юни, от 9,00 ч. при допълнително обявен дневен ред. Закривам заседанието.